Fra Statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget, datert 23. august 2024: «I dag klokken 11.00 ble det avholdt statsråd på Det kongelige slott under ledelse av Hans Majestet Kongen. Det ble truffet følgende vedtak om endringer i regjeringen mv.: Statssekretær Tore Onshuus Sandvik gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Cecilie Terese Myrseth i Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 2. september 2024. Statssekretær Tore Onshuus Sandvik konstitueres som statsråd og overtar bestyrelsen av Klima- og miljødepartementet i den perioden statsråd Andreas Bjelland Eriksen avvikler foreldrepermisjon. Statssekretærene Kjersti Bjørnstad og Sigrun Gjerløw Aasland konstitueres som statssekretærer for konstituert statsråd Tore Onshuus Sandvik i Klimaog miljødepartementet i perioden statsråd Bjelland Eriksen er fraværende. En midlertidig rangordning for regjeringens medlemmer fastsettes i samsvar med vedlagte forslag. Rangordningen gjelder for den perioden statsråd Bjelland Eriksen avvikler foreldrepermisjon.» Det refererte brevet foreslås vedlagt protokollen. – Det anses vedtatt. Stortinget har videre fått opplyst fra Statsministerens kontor at statsråd Andreas Bjelland Eriksen avvikler foreldrepermisjon i tiden fra og med 2. september til og med 31. desember. St at srå d Lubna Bo by Jaf fery overbrakte 6 kgl. proposisjoner

Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EU, Island, Liechtenstein og Norge om en EØS-finansieringsordning for perioden mai 2021 – april 2028, avtale mellom Norge og EU om en norsk finansieringsordning for perioden mai 2021 – april 2028

Endringer i statsbudsjettet 2024 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (endringer i permitteringsregelverket for fiskeindustrien)

Representanten Audun Lysbakken vil framsette tre grunnlovsforslag. På vegne av re- presentanten Ingrid Fiskaa og meg selv har jeg gleden av å sette fram grunnlovsforslag om endring i §§ 25 og 26 om krav om Stortingets samtykke for bruk av norske styrker i utlandet og om konsultasjoner mellom Stortinget og regjeringen i viktige utenriks- og forsvarssaker. På vegne representanten

På vegne av represen- tantene Tobias Drevland Lund, Une Bastholm, Sivert Bjørnstad, Heidi Nordby Lunde, Åsmund Aukrust, Ingvild Wetrhus Thorsvik og meg selv vil jeg framsette et grunnlovsforslag om endring i

På vegne av representanten Seher Aydar og meg selv vil jeg fremme grunnlovsforslag om endring i §§ 49 og 76 om rådgivende folkeavstemninger.

(A) [14:16:03]: På vegne av repre- sentantene Frode Jacobsen, Kari Henriksen, Kirsti Leirtrø, Anette Trettebergstuen, Kamzy Gunaratnam og meg selv vil jeg fremme grunnlovsforslag om ny § 103 om rett til selvbestemt abort. Representanten Ingrid Fiskaa vil framsette et grunnlovsforslag.

På vegne av represen- tanten Bjørnar Moxnes og meg selv vil jeg fremme grunnlovsforslag om endring i §§ 25 og 26 om bruk av forsvarsmakten utenfor rikets grenser og regjeringens plikt til å konsultere Stortinget.

På vegne av meg sjøl fremmer jeg grunnlovsforslag om endring i § 121 om prosedyren for grunnlovsendring.

Vi er da kommet til avslut- ning av det 168. storting – det tredje storting i inneværende valgperiode. Før vi signerer protokollen vil presidenten gjerne si noen ord om virksomheten i den sesjonen vi nå legger bak oss. Det har vært holdt i alt 102 stortingsmøter denne sesjonen. I løpet av disse møtene har vi behandlet til sammen 452 innstillinger og vedtatt 268 anmodninger til regjeringen. Regjeringen har på sin side holdt 15 redegjørelser og besvart 35 interpellasjoner, 178 hovedspørsmål i den muntlige spørretimen og 305 hovedspørsmål i den ordinære spørretimen. Regjeringen har videre overbrakt totalt 119 proposisjoner til Stortinget, hvorav 64 har vært lovforslag. Den har oversendt 35 stortingsmeldinger. Det er blitt framsatt 180 representantforslag og levert inn over 2 900 skriftlige spørsmål. Gjennom innstillingsarbeidet er det blitt avholdt 66 muntlige høringer, og komiteene har mottatt skriftlige innspill i 188 saker. Et enstemmig storting vedtok i mai endringer i Grunnloven, da vi behandlet saken om å gi et helhetlig grunnlovsvern for domstolene. I alt har fem forslag til grunnlovsendringer blitt vedtatt i denne valgperioden. Videre har også denne stortingssesjonen vært preget av dramatiske utenrikspolitiske hendelser, og situasjonen i Midtøsten. Blant andre sentrale saker Stortinget har behandlet, kan presidenten nevne forsvarsforliket, nasjonal transportplan, et nytt pensjonsforlik, saken om regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverket og ny lov om universiteter og høyskoler. Presidenten vil takke for innsatsen til alle som har vært involvert i Stortingets virksomhet i året som gikk. Jeg erklærer herved forhandlingene i det 168. storting for avsluttet og ber representantene om å undertegne den framlagte protokollen. Ber noen om ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.